I prelazimo na 9. točku dnevnog reda, a to je - Prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za "Projekt prijedlogom zakona hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. broj 368 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164.

Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i veze. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Branimir Jerneić državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Pred nama je zakon kojim se u najkraćim crtama mogu reći potvrđuje jamstvo po zajmu između Lučke uprave Rijeka i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i to u cilju provođenja projekta obnove riječkog prometnog pravca 2 poznatog u javnosti, u medijima kao projekt Rijeka-Getaway Projekt obnove riječkog prometnog pravca ima za cilj povećati konkurentnost Rijeke kao lučkog grada strateški smještenog na početku 5B koridora. Projektom će se modernizirati strateški lučki objekti, povećati učinkovitost privatnog sektora u luci, poboljšati financijsko poslovanje Luke Rijeka i Lučke uprave Rijeka te upravljati kvalitetom grada Rijeka. Oslobodit će se premještanjem i izgradnjom, dogradnjom postojećih i izgradnjom novih kontejnerskih terminala i urbani dio života grada Rijeke. Projekt ima u sebi tri komponente. To je razvijanje lučkih terminala, poboljšanje usluga luke i sama provedba projekta u ukupnom iznosu cijele ove investicije iznosi 88 milijuna eura, u hrvatskoj valuti to je 640 milijuna kuna od čega će se zajmom Međunarodne banke za obnovu i razvoj sufinancirati iznos od 610 milijuna kuna dok je komponenta proračuna Republike Hrvatske 30 milijuna kuna. Ugovor o zajmu između Lučke uprave Rijeka i Međunarodne banke za obnovu i razvoj kao i Ugovor o jamstvu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Vlade Republike Hrvatske potpisani su 17. travnja ove godine. Ja ću u nastavku pokušati dati nekoliko kratkih argumenata u vidu brojeva količine prometa i prevezenih kontejnera koji su dodatni argument za prihvaćanje ovog zakona. Ukupni kapacitet sjeverno-jadranskih luka Koper, Trst i Rijeka je negdje oko 770 tisuća tona, to je njihova procijenjena količina teretnih jedinica kao njihov ukupni kapacitet gdje smo 2007. godine ukupno u sve tri luke znači ostvaren je promet od 720 tisuća Sama luka Rijeka zabilježila je ovdje dobar rezultat gdje od 2002. godine sa 15 tisuća kontejnera promet u luci Rijeka porastao je gotovo do njezinog nazivnog kapaciteta od 150 tisuća kontejnera još 2007. godine. Moram napomenuti da je još 2006. godine u luci Rijeka prebačen promet koji je 2003. godine planiran kao promet luke Rijeka 2020. godine. Ovo je jedan od osnovnih argumenata zašto je potrebno krenuti u ovom smjeru i nastaviti sa Rijeka-Getaway projektom 2. Isto tako, moram spomenuti i nekoliko brojeva rada luke Rijeka u rasutim teretima gdje su se rasuti tereti od 2002. godine u petogodišnjem periodu povećali za iznos od 100% sa 2,8 na 5,6 milijuna tona. Putnički promet u luci Rijeka rastao je po stopi od 44% za 2007. godinu. Iz opisanog kretanja tereta vidljivo je da je potrebno u što kraćem roku pokrenuti projekt Rijeka-Getaway 2 kojim će se povećati kapacitet postojećeg terminala Brajdica za dodatnih 220 tisuća kontejnera do 2011. godine te u potpunosti izgraditi i osposobiti 100 metara zagrebačke obale od ukupno 400 metara zagrebačke obale u cijelom projektu što će značiti ukupni novi kapacitet od 225 tisuća kontejnera do 2014. godine. Dakle, sa ukupnih 150 tisuća kontejnera koje je luka Rijeka spremna prihvatiti i otpremiti danas mi bi 2014. godine došli do ukupnog kapaciteta od 575 tisuća kontejnera. Za kraj samo jedna kratka jednostavna ilustracija. Jedan euro ili jedan dolar vrijednosti robe u kontejneru za nacionalnu ekonomiju proizvede 7 eura ili 7 dolara efekta. Dakle, ukoliko povećamo kapacitet luke Rijeka sa današnjih 150 tisuća kontejnera kojih ostvarujemo na 575 tisuća kontejnera ovdje su financijski efekti vrlo jasni za očuvanje radnih mjesta u luci Rijeka ali isto tako za rast ekonomije, za očuvanje i za nova radna mjesta kod cestovnih prijevoznika i kod željezničkih prijevoznika. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo je u ime kluba HDZ-a uvažena zastupnica Vesna Buterin. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt obnove riječkog prometnog pravca 2 s konačnim prijedlogom zakona. Međunarodna banka za obnovu i razvoj je za Republiku Hrvatsku najvažnija međunarodna financijska institucija koja kontinuirano podupire ekonomsko-socijalni razvitak i reforme na putu prema tržišnoj ekonomiji. Financijska potpora i ukupna uloga Međunarodne banke za obnovu i razvoj prilagođava se potreba obnove, izgradnje infrastrukture, strukturni prilagodbi i razvitka Republike Hrvatske. Značajna financijska sredstva Međunarodne banke za obnovu i razvoj Republika Hrvatska koristi u vidu investicijskih i strukturnih zajmova po najpovoljnijim financijskim uvjetima koje ova banka postiže na međunarodnom financijskom tržištu. Suradnja Republike Hrvatske sa ovom bankom ima veliko ne samo financijsko nego i šire značenje za održavanje makro-ekonomske stabilnosti, postizanje održivog i ubrzanog gospodarskog rasta i ostvarivanje uvjeta za približavanje Europskoj uniji. Međunarodna banka za obnovu i razvoj je u Republici Hrvatskoj odobrila 44 zajma od kojih je 30 izravnih i 14 zajmova uz državno jamstvo a u ukupnom iznosu od 1,87 milijardi eura i 51 darovnicu u vrijednosti od 72 milijuna dolara. Riječka luka je najveća luka na Jadranu i najvažnija luka u Republici Hrvatskoj a riječki prometni pravac je najprometniji u cijeloj državi. To je tradicionalna luka koja povezuje središnje i središnje-istočno europsko kopno sa prekomorskim tržištem. Zajam za Projekt obnove riječkog prometnog pravca u ukupnom iznosu od 137,6 milijuna eura potpisan je 12. srpnja 2003. godine. Cilj projekta je doprinijeti povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva putem poboljšanja međunarodnog tijeka prometa kroz Rijeku. Sredstvima će se financirati modernizacija luke i revitalizacija toga dijela grada te cestovni prilaz luci. Projekt obnove Riječkog prometnog pravca obuhvaća tri zajma a to su zajam za lučku upravu Rijeka u iznosu nešto više od 55 milijuna milijuna dolara. Nadalje, zajam za hrvatske ceste u iznosu od 72 milijuna eura, to je zajam za Hrvatske autoceste u iznosu od 15,7 milijuna eura. Zajmom je osim modernizacije lučkog područja predviđena izgradnja cestovnih prometnica prema Riječkoj luci te nabavka potrebne lučke opreme. Obnova i modernizacija lučkog područja uključuje modernizaciju terminala za generalne terete, premještaj terminala za drvo sa prostora Delte i Portobaraša te razvoj nautičko-putničkog terminala. U skladu sa odlukom Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za sklapanje ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt obnove riječkog prometnog pravca 2 i sukladno odluci o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zajmu između lučke uprave Rijeka i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 17. travnja u Rijeci potpisani su ugovori o jamstvu i o zajmu za projekt obnove Riječkog prometnog pravca 2 koji se ujedno i potvrđuju ovim zakonom o kojemu raspravljamo. Projekt obnove riječkog prometnog pravca 2 je nastavak projekta iz 2003. godine čiji je cilj povećati konkurentnost Rijeke kao lučkog grada strateški smještenog na početku prometnog koridora 5b jednog koji je od najodvažnijih paneuropskih

te unaprijediti kvaliteta života grada luke a istodobno će se Rijeku bolje integrirati u međunarodne prometne koridore. Konkretnije dakle, projekt će omogućiti daljnji razvoj kapaciteta luke širenjem postojećeg kontejnerskog terminala Brajdica i izgradnjom novog kontejnerskog Zagrebačkog terminala kako bi se mogli primiti veliki moderni kontejnerski brodovi. Projekt će također dodatno poboljšati financijsko poslovanje i kvalitetu usluga u Riječkoj luci. Nadalje, projekt će omogućiti razvoj urbanog dijela grada premještanjem lučkih aktivnosti s područja Delte i Portobaruša koja će se razviti u urbana područja. Potpisivanjem ugovora o jamstvu sa Svjetskom bankom hrvatska Vlada nastavlja davati podršku gospodarskom razvoju Rijeke čija je luka proglašena lukom od strateškog značenja za Republiku Hrvatsku. Razlog za novi zajam i prioritetne investicije jest upravo porast prometa Riječke luke i financijska stabilnost. Stoga prioritetne komponente projekta kao što sam već naglasila čine izgradnja lučkih terminala Brajdice i Zagrebačke obale. Prioritet su dobili dakle, kapaciteti za prekrcaj kontejnera, prvenstveno kontejnerski terminal Brajdica koji uključuje produženje postojećeg kontejnerskog terminala a zatim i izgradnja Zagrebačke obale u punom profilu te se najveći dio zajma odnosi upravo na izgradnju ovih terminala u iznosu od 70 milijuna eura. Druga komponenta projekta odnosi se na unaprjeđenje razine pružanja lučkih usluga kao što su stručne usluge, pružanje podrške kod dodjeljivanja koncesija za odabrane terminale, integriranje, informacijskih tokova, zaštita okoliša te provedba master plana što će predstavljati krajnju razinu modernizacije sukladno majnovim trendovima na tržištu čime će se luka Rijeka svojim strateškim položajem funkcionalnom operativnošću još jače pozicionirati na svjetskim pomorskim kartama. Treća i posljednja komponenta projekta je provedba projekta. Ta komponenta uključuje nadzor nad građevinskim radovima, revizorske usluge i pružanje, podrška u procesu nabave te u upravljanju projektom. program Rijeka Getaway nije isključivo namijenjen samo izgradnji i modernizaciji luke već je osmišljen i kako potpora hrvatskom gospodarstvu kako bi ono postalo dinamičnije i konkurentnije. Tim programom također će se povećati atraktivnost Rijeke, uravnoteženjem gradskog razvoja, povezivanjem sa koridorom te razvojem luka. Rijeka je strateški pozicionirana na jednom od važnih europskih prometnih koridora i kao luka i kao turističko te poslovno središte. Rijeka je najveća međunarodna morska luka u Hrvatskoj i u njoj se nalazi jedini kontejnerski terminal u zemlji a on upravo nudi najkraći kopneni prometni put do gradova kao što su Budimpešta i Beograd. Ukupni troškovi projekta povezani sa realizacijom ovih triju komponenti koje sam prethodno navela koji su dakle razvijanje lučkih terminala, poboljšanje usluge luke i provedba projekta uključujući i trošak naknada i kamate za vrijeme gradnje procijenjeni su na oko 88 milijuna eura. Od čega Međunarodna banka za obnovu i razvoj financira 84 milijuna eura dok udio proračuna Republike Hrvatske u ovom iznosu iznosi 4 milijuna eura. Zajam je odobren na 23 godine, gdje se uključuje poček od 10 godina. Ovaj projekt uz činjenicu da se očekuje otvaranje novih 2000 radnih mjesta doprinosi gospodarskom ali i svekolikom razvoju Rijeke, Primorsko-goranske županije a naravno u konačnici i Republike Hrvatske. Upravo zato još jednom naglašavam da Klub zastupnika Hrvatske Demokratske Zajednice daje punu podršku ovom prijedlogu zakona. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujemo. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Gari Cappelli izvolite. Uvaženi potpredsjedniče, predstavnici ministarstva. Dakle, ovim Zakonom o potvrđivanju ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt obnove Riječkog prometnog pravca 2 potvrđuje se zapravo ugovor o jamstvu dakle, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj dakle, za projekt Riječkog prometnog pravca 2. Propisuje se način podmirivanja financijskih obaveza dakle koje mogu nastati za Republiku Hrvatsku kao jamca po ugovoru o jamstvu te nadležnost za provedbu ugovora. Dakle, o Riječkoj luci znamo dovoljno a da je najveća luka na Jadranu i najvažnija luka Republike Hrvatske a Riječki prometni pravac najvitalniji dakle kopneno-pomorski prometni pravac države. Zakonska regulativa Republike Hrvatske razvrstala je upravo Riječku luku u luku od osobito gospodarskog značaja i dodijelila joj status luke otvorene za međunarodni javni promet te planiranje investicija razvoja luke osnova za uspješan razvitak ne samo Riječke luke nego čitavog njezinog zaleđa. Nakon 10-ak godina kriznog razdoblja, prouzročenog raspadom bivše države luka Rijeka d.d. započela je proces modernizacije i revitalizacije svog poslovanja. Proces je potpomognut odlukama i investicijama Vlade Republike Hrvatske, lokalne zajednice, a osim domaćih investicija važnu ulogu u procesu oživljavanja lučkog poslovanja imale su i strane investicije koje imaju tendenciju dakle rasta u ovih par godina. Ulaganjem napora u realizaciji plana restrukturiranja i razvoja finalizira se projekt dakle kredita Svjetske banke, a ulaganjem u infrastrukturu i prometni sustav od strane Vlade Republike Hrvatske omogućit će se brži, povoljniji i efikasniji način transporta robe. S ciljem stvaranja konkurentne prednosti Riječka luka nudi konkurentni tarifni sustav, brzu i kvalitetnu uslugu, komparativnu logističnu prednost riječkog transportnog pravca razvijanjem multimodijalne mreže transporta te odlične pretovarne kapacitete. Uključivanje hrvatskih koridora u mrežu transeuropskih prometnica preduvjet je daljnjem razvoju i širenju poslovnih aktivnosti, budući da svojim geoprometnim položajem luka Rijeka predstavlja sjecište dakle svih prometnih i i prekrcajnih aktivnosti regije, ali kao i najkraći i najekonomičniji put dakle povezivanja Europe sa Sredozemljem i cijelim svijetom. Projekt obnove riječko prometnog pravca 2. je nastavak projekta obnove riječkog prometnog pravca iz 2003. godine, čiji je cilj bio dakle povećanje konkurentnosti Rijeke kao lučkog grada, strateški smještenog na početku tog prometnog koridora 5B i jednog od važnijih paneuropskih prometnih pravaca. Projekt modernizacije riječke luke i cesta vrlo je složen projekt. Predviđeno je da se osim modernizacije i restrukturiranja luke tim projektom obuhvati i izgradnja istočnog dijela riječke obilaznice od Orehovice do Križišća, spojne ceste dakle Draga-Brajdica, spojne ceste Čavle-Križišće i rehabilitaciju ako možemo tako reći mosta kopno-otok Krk. Time Rijeka, ali i šira regija dobiva kvalitetan priključak na autocestu Rijeka-Zagreb-Budimpešta koja je dio europskih prometnih koridora. Tako zamišljen projekt trebao bi riješiti najveće probleme riječkog prometnog čvora. Ovim projektom na zapadnom dijelu riječkog bazena predviđena je izgradnja višenamjenskog terminala za kontejnere drvo-generalni teret. Rijeka Gateway projekt predviđa financiranje i izgradnju dakle prvih 250 metara od ukupno 600 metara nove obale. Izgradnjom dodatnih 600 metara obale u končanici obala će biti duga negdje cca oko 1200 tisuća kvadratnih metara novih površina. Dakle, kako bi se navedena novoizgrađena obala adekvatno povezala i na riječku zaobilaznicu, odnosno na glavne cestovne pravce prema Zagrebu, Ljubljani i Dalmaciji, predviđena je izgradnja nove priključne ceste D403 u dužini od negdje cca 2 kilometra. Izgradnjom ove nove ceste koja je praktički sad i pri kraju D404, preko prostora Brajdice kojom će se kontejnerski terminal i cijeli lučki dakle sušaški bazen direktno povezati na riječku zaobilaznicu, odnosno na glavne cestovne pravce, dakle za Ljubljanu, Zagreb i Dalmaciju. Ukupni troškovi ovog projekta, kao što vidimo u materijalima, procijenjeni su 88 milijuna eura s time da ovaj ugovor o jamstvu glasi na 84 milijuna eura, rok otplate je na 23 godina uz 10 godina počeka, a ostatak od 4 milijuna eura predstavlja udio Vlade Republike Hrvatske. Kako će sredstva zajma biti dakle na raspolaganju za korištenje odmah nakon ugovora i ovog zakona, kad stupi na snagu, smatramo opravdanim dakle da je ovaj prijedlog zakona u raspravi i prihvati po hitnom postupku, dakle objedinjavajući prvo i drugo čitanje. Hvala lijepo. Hvala, gospodine predsjedavajući. Kolege iz Vlade, kolegice i kolege. Javio sam se za raspravu sa željom da i sam podržim Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt "Obnove riječkog prometnog pravca 2" iz razloga što smatram da je to jedan vrlo dobar ugovor i da se tim ugovorom potvrđuje nastojanje Vlade da se još bole afirmira ekonomija koja se može događati na samoj obali, ali isto tako da se skrene pozornost na činjenicu da određena ekonomija koja se već danas može imati, na neki način bježi ili bi mogla pobjeći preko granica Hrvatske u susjedne zemlje Slovenije i Italije i da je prava šteta da se određene koristi koje se mogu ostvariti i ne ostvare. Dolazeći i sam iz jednog velikog lučkog grada, iz Splita, problematika luka i stanja u lukama mi je vrlo poznata. Razvoj za koji nismo bili spremni, gotovo da nas je iznenadila količina prometa koja se tu može ostvarivat u Splitu što se tiče osobnog prometa, prometa putnika u Rijeci sa teretima. Važnost luka za hrvatsku ekonomiju pa čak i strateški je vrlo velika. Značaj ovoga projekta je već u nekoliko navrata maloprije izrečen pa ne bih isticao sve one vrijednosti Rijeka Gateway obnove, stvaranja novih gotovo novih gotovo 500 čini mi se metara ukupno na dvije lokacije prostora za vezivanje. Ono što bih htio istaknuti posebno to su samo dvije činjenice. Jedna je činjenica da je ovo financijski vrlo značajan projekt koji je najvećim dijelom financiran između banke za obnovu i razvoj, dakle od ukupne vrijednosti projekta 88 milijuna, 84 su financirane izvanka, 4 su na teret države, ali 84 su ipak sa jamstvom, zato takav ugovor postoji Hrvatske države. Nadam se da će poslovanje tih novih objekata opravdat ta ulaganja i da će ta ulaganja biti ekonomična, da će moći vratit sami sebe. Drugi motiv u svemu ovome skupa je istaknuti i nešto s čime ćemo se suočit nadam se, bože daj da to bude u tom …/Govornik se ne razumije./… svjetlu velikog prometa, da možda riječki akvatorij neće bit dostatan za promet koji će se moći u tom prostoru razvijat i da će vjerojatno trebat tražit neke nove lokacije poput Krka, na kojem bi se višak onog prometa kojega sama Rijeka neće moći savladat, trebat rješavat tamo. Dakle, u ovome trenutku pored realizacije ovoga vrijedno je sagledavati jedan širi prostor da se vidi kako on u budućnosti može prihvatiti. Ali istodobno, to dokazuje koliko je opravdanost u ovako nešto poput rješenja riječkih problema itekako opravdana. Slična situacija se tako isto događa u Splitu gdje je pomorski promet putnika kao luke treće na Mediteranu sagledavan u neposrednoj budućnosti u samoj luci neće moći biti konzumiran u cjelini pa se isto tako treba pristupiti analizi da se aktivira i sjeverna strana splitskog poluotoka, ali i cijeli Kaštelanski zaljev i isto tako novi vezovi izvan postojećeg današnjeg lukobrana za prijem kruzera, ali isto tako i za što brži promet sa otocima. Ovakav prijedlog zakona u svakom slučaju treba podržati jer mislim da predstavlja opće dobro za cijelu Hrvatsku, a ne samo za Rijeku. Hvala. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu i glasovati ćemo kad se steknu za to potrebni uvjeti.